glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 93 narodna poslanika

Gorica Gajić, poslanička grupa SRS, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Klub samostalnih poslanika i zajedno Saša Radulović i Nenad Božić.Stavljam na glasanje

Narodne skupštine, zaključujem sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.